Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, drugo čitanje. P.Z.E. br.146 Predlagatelj akta je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora, a sve u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Pozivam gospodina državnog tajnika gospodina Kristijana Turkalja da nam da dodatno obrazloženje ovog konačnog prijedloga zakona. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Pred vama se nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članica EU. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima između država članica EU bio je donesen kako bi se u hrvatski pravni poredak prenijele propisi EU sa područja pravosudne suradnje. On je donesen 2010. stupio je na snagu 1.7.2013. kada je RH ušla u EU. Taj zakon određuje oblike pravosudne suradnje između država članica poput Europskog priznanje izvršenja presuda kojima je izrečena kazna zatvora ili probacijska mjera i slično. Pred vama su četvrte izmjene i dopune zakona kojima idu za ciljem da se daljnje provede usklađivanje sa nove dvije direktive koje su u međuvremenu usvojene na nivou EU. Radi se o direktivi EU o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga te pravo na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima te te Direktiva o Europskom istražnom nalogu u kaznenom postupku. Svrha prve i cilj prve direktive je stvoriti minimalne standarde koje se odnose na pravo na odvjetnika posebno u dijelu koji se odnosi kod postupaka na temelju Europskog uhidbenog naloga. Što se tiče druge direktive, ona ima za cilj da znači to je Direktiva o Europskom istražnom nalogu da stvori sveobuhvatni sustav izvođenja dokaza na području EU. Prije navedene direktive ova materija je bila vrlo fragmentarno uređena te se na ovaj način i ovim izmjenama zakona stvara jedan cjeloviti sustav. Ono što je ključno da Europski istražni nalog izdaje pravosudno tijelo kada je potrebno provesti jednu ili više istražnih radnji odnosno izvođenja dokaza na području neke druge države članice i to se sada regulira. Pored toga nakon što smo konzultirali u pripremi i izradi zakona pravosudna tijela i ona koja imaju iskustvo s primjenom zakona onda smo iskoristili ove prilike da se uočene slabosti zakonodavnog okvira unaprijede unaprijede odnosno otklone. Predviđeno je da zakon stupa na snagu osam dana od objavljivanja u NN, Hrvatski sabor je na sjednici 7. srpnja 2017. prihvatio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima između država članica EU. U odnosu na prijedlog zakona zakonski tekst nije značajno mijenjan, radi se samo o promjenama nomotehničke naravi. Ujedno napominjemo kako je Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora ukazao na potrebu nomotehničke dorade članka 21. pa je u tom smislu isti izmijenjen. Zahvaljujem se. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku gospodinu Kristijanu Turkalju na ovom obrazloženju. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, sve vas srdačno pozdravljam. ovo je konačni prijedlog zakona o kojem smo u prvom čitanju već dosta toga raspravili i sada je u uvodnom izlaganju državni tajnik rekao osnovne stvari koje su izmijenjene, a radi usklađivanja sa direktivama i ne bih puno duljila oko toga. Rekla bih samo da mi ispred kluba HDZ-a smatramo da je ovaj konačni prijedlog zakona dobro pripremljen. Smatramo da su neke stvari dobro da su ovako propisane iz razloga što će to doprinijeti pravnoj sigurnosti u pravosudnoj suradnji između država članica EU i u postupcima koje se provode. Možemo samo napomenuti da je u odnosu na prijedlog zakona koji je bio u prvom čitanju nomotehnički dorađen članak 21. sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo. Drugih prijedlog izmjena i nije bilo nakon prvog čitanja i možemo reći da smo zadovoljni jer s ovim zakonom propisuju se minimalni standardi koji jačaju uzajamno povjerenje i olakšavaju pravosudnu suradnju utemeljenu na načelu uzajamnog priznavanja, što je vrlo pozitivno i dovodi do većeg stupnja pravne sigurnosti i stoga ćemo kao što sam rekla podržati ovaj konačni prijedlog zakona. I samo napominjem da za provedbu neće biti potrebno osigurati u državnom proračunu dodatna sredstva. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem se poštovanoj kolegici Mariji Jelkovac. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Kolegice Jelkovac, evo po ne znam koji put uvijek se očekuje zakonske inicijative, međutim mi u kontinuitetu non stop imamo europske direktive i onda se falimo kako smo dobro pripremljeni. Koliko mi imamo tih zakona, koliko donesemo da li će se to uopće primjenjivati ili ima li uopće smisla donositi tu na Parlamentu ako je to direktiva? to direktiva? Mi samo direktive, da li je ovo direktiva ili je nekakva preporuka? Pa ako mi saborski zastupnici to želimo prihvatiti možemo prihvatiti jel vrijeme je da se nešto radi van direktiva EU, da postanemo svoj na svome bar jednom. Po cijele dane ovdje u Parlamentu jedino šta dobijamo europske direktive na stol. Vrijeme je evo govorim ujedno i ministarstvu da se počne nešto raditi nešto iznutar ministarstva, a ne samo prepisivati direktive koje su neprovedive. Zahvaljujem kolegi Bulju na replici. Odgovor poštovana kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Poštovani kolega Bulj, pa evo meni je zanimljiv vaš stav, ali moram vas demantirat. Dakle malo čas smo završili raspravu o Zakonu o pravima hrvatskih branitelja koji nema veze sa europskim direktivama, imamo niz prijedlog zakona ovdje u Saboru koji nemaju veze s direktivama, ali isto tako moramo biti svjesni činjenice da kao članica EU moramo isto moramo isto tako uskladiti naše zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU i na taj način donijeti i zakone i izmjene zakona koji će pristupiti usklađivanju sa direktivama. Hvala. Zahvaljujem kolegici Jelkovac na odgovoru. Završnu riječ u ime predlagatelja poštovani državni tajnik gospodin Kristijan Turkalj. Izvolite. zastupnici, zastupnice. Ja bih se samo osvrnuo na ovo zašto donosimo ovaj propis. Dakle ovaj propis donosimo zato da bismo lakše mogli provoditi kaznene postupke, dakle da lakše surađujemo među državama članicama da dokazi koji se nalaze u nekoj državi članici postanu dostupni našim izvršnim organima. Što se tiče samih direktiva, možda one zvuče na našem jeziku da su to smjernice, da je to nešto neobavezno, ali sukladno i našem Ustavu direktive su po pravnoj snazi iznad zakona. Po pravnoj prirodi direktive se moraju prenijeti u nacionalni pravni okvir i one imaju rok za prenošenje. Ukoliko se one ne prenesu Ukoliko se one ne prenesu u nacionalni pravni propis, Europska komisija nas može tužiti pred sud EU zbog kršenja pravnih obveza. Dakle to je naša obveza, ali obveza koja našim organima daje prednosti u provođenju kaznenog progona. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodinu državnom tajniku Kristijanu Turkalju na ovoj završnoj riječi. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Uvaženi tajniče. Pa baš ono što sam ja rekao da su ovo direktive da su iznad zakona, ja ne znam mogli smo to prepisati, niti ste pitali naroda niti se znalo kada se ulazilo u EU, ne znam jeste vi bili ali politička elita šta je potpisala, koje direktive. I činjenica da imamo prenormiranost, tada obećavano kada se uđe u EU da ćemo biti pravna država, međutim svi ti tajkuni koji su se okoristili, ratni profiteri i u privatizaciji i tijekom Domovinskog rata i dalje su na slobodi, niti ih ko šta pita koje su te mislim direktive koje vi nama dajete saborskim zastupnicima, mi glasamo o njima, a oni su iznad zakona. Prema tome, imamo mi i malo suverenosti, znači jesmo li ostavili išta kada smo ulazili u EU jer stvarno samo moramo prepisivati i prenormirano je sve to znamo, a šta se provodi vidimo kako je stanje u RH i zbog stanja u pravosuđu danas imamo također veliki broj ljudi koji odlaze zbog pravne nesigurnosti iz RH. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Bulju na replici. Ne želi odgovoriti gospodin Turkalj. Zahvaljujem.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

Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku gospodinu Kristijanu Turkalju na ovom obrazloženju. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Marija Jelkovac. Izvolite.